Kolegice i kolege želim vam dobar dan. Nastavljamo sa sjednicom. Raspravit ćemo: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, drugo čitanje, P.Z. br. 279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 Gospođo potpredsjednice, dame i gospodo. Znači pred vama je zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Neću duljiti već smo kroz njega prošli. Ono što je najvažnije što napuštamo dosadašnji način uvjetnih otpusta znači prelazimo na sudski koji zapravo omogućuje i žalbu u tom postupku. smatramo da se ipak radi o mijenjanje jedne sudske odluke i da je primjerenije da to radi sud nego Povjerenstvo kao što je bilo do sada. Dakle odlučuje županijski sud koji je mjesno nadležan po izdržavanju kazne tamo gdje se nalazi zatvor odnosno kaznionica. Ono što je bitno dižemo standard dakle više ne može biti uvjetni otpust nakon 1/3 nego nakon polovice kazne. Postoji čitav niz drugih tehničkih detalja koje sam iznio u prvom čitanja pa evo ovo je sve za sada. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šantek.

HDZ-a je podržao u prvom čitanju ovaj prijedlog zakona iz dva razloga. Prvo, jer se radi o usklađivanju sa važećim Kaznenim zakonom, a drugo jer se smatra dobrim načelom da … pravomoćne sudske presude odlučuje sud. I to su zaista dva načela koja se mogu i moraju priznati. Međutim u ovom konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora u odnosu na prvo čitanje nisu se dogodile nikakve kao što je i ministar sam rekao bitne suštinske promjene, ali su se otvorila neka pitanja na koje svakako očekujemo odgovor. Prvo i najvažnije je svakako povećanje troškova zatvorskog sustava koje će nastati primjenom ovoga zakona. Premda je Vlada prilikom upućivanja ovog konačnog prijedloga zakona navela da neće nastati novi troškovi ministar je u raspravi u prvom čitanju naveo da će ipak biti međutim da neće biti velik. … članka 10.propisano je obavezno saslušavanje zatvorenika na sjednici Sudskog vijeća koje će odlučivati o njegovom prijedlogu za uvjetni otpust što znači da će se morati organizirati prijevoz zatvorenika u sjedište županijskog suda uz sve troškove koji uz to idu. u ovom konačnom prijedlogu zakona navodi se da ukoliko zatvorenik podnese pisanu pritužbu suci … sudac izvršenja na pritužbu će odgovoriti pisanim putem u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe, ali isto tako se navodi u zakonu da žalba na rješenje prvostupanjskog suda se podnosi sudu koji je donio rješenje u roku od tri dana od dana dostave rješenja, a o njoj odlučuje viši sud. Ovdje se ne navodi u kom roku je viši sud dužan odlučiti o žalbi kao što se navodi da to mora u roku od 30 dana prvostupanjski sud. Neće biti jednako opterećeni županijski sudovi vezani za provedbu ovog zakona. Npr. Županijski sud u Sisku će imati nadležnost nad Kaznionicom u Glini sa preko 550 zatvorenika, Kaznionicom u Lipovici sa preko 200 zatvorenika, Zatvorom u Sisku sa preko 60 zatvorenika, a sve to sada rade samo dva suca izvršenja. Sve ovo što sam naveo u svakom slučaju će bitno povećati troškove zatvorskog sustava koji će primjenom ovog zakona imati, a dodatna sredstva nisu osigurana u državnom proračunu, naprotiv smanjena su. Mi smo imali ovdje na dnevnom redu ove saborske sjednice Izvješće o radu i stanju kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2011.godinu koju je Vlada RH uputila u saborsku proceduru 17.listopada 2012.godine, a zatim ga bez obrazloženja 4.veljače ove godine povukla iz procedure. A u tom izvješću se navodi niz zabrinjavajućih podataka naročito vezanih uz financijsko stanje kaznionica i zatvora. Prvi i najvažniji zaključak koji se nameće, premda je naveden na kraju izvješća, je da nedostaje novac iz državnog proračuna za redovite i nesmetane procesa izvršenja kazne zatvora za osuđene osobe. Pogledamo li strukturu ukupnih prihoda kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda vidimo da je ključno financiranje iz državnog proračuna iznosi skoro 540 milijuna kuna ili 92,46%. Vlastita proizvodnja doprinosi sa 38,5 milijuna kuna dok su ostali prihodi oko 5,5 milijuna ili mizernih 0,94%. Ono što zaista brine je manjak prihoda i primitaka za pokriće koje iznosi oko 45 milijuna 150 tisuća kuna i koji je prenesen iz prethodnih godina na 2012.godinu. Vidi se također da nepodmirene, a dospjele obaveze se povećavaju iz godine u godinu pa je tako 2005.godine taj dug iznosio 16 milijuna kuna, a 2011.godine kao što sam već rekao preko 25 milijuna kuna. Prikaz rashodovne strane govori da se većina odnosi na plaće zaposlenika, doprinose na plaće, naknade za prijevoz i ostale naknade za zaposlene 74,34%, materijal i sirovine oko 7%, energija 5,3, zdravstvene usluge 3,67 itd. Nažalost ove brojke koje svjedoče lošem financijskom stanju sustava izvršenja kazni zatvora još su se pogoršale u ovoj godini. Rebalansom prošlogodišnjeg proračuna iznos namijenjen za izvršenje kazne zatvora smanjen je sa iznosa 538 milijuna 153 tisuće milijuna kuna. U proračunu za 2013. je usvojen iznos od 543, uz daljnje smanjenje za 2014. godinu na tek 439 milijuna milijuna kuna, dakle nekakvih 100 milijuna kuna manje u odnosu na 2011. Ono što bih želio ovdje upozoriti da je tijekom donošenja proračuna za 2013. kada smo ovdje u Saboru o tome odlučivali, izašao ovakav članak u novinama upravo na dan donošenja proračuna i naslov je "30 zatvorenika tužilo je zatvor zbog spavanja na Evo iz onog izvješća je vidljivo da je tijekom 2011. godine primljeno 100 zahtjeva za naknadu štete od strane zatvorenika. Najviše zahtjeva za naknadu štete odnosi se na uvjete smještaja. Najviše je bilo u kaznionici Lepoglava, zatim zatvoru Zagreb itd. Uzimajući u obzir i zahtjev za naknadu štete podnesen 2008. s danom 31. prosinca 2011. godine 283 zatvorenika potražuju iznos od 86 milijuna 900 tisuća kuna. Uglavom se radi o zahtjevima za mirna rješenja spora podnesenim po punomoćniku zatvoreniku i nadležnim općinskim državnim odvjetništvima. Taj iznos od 86, skoro 87 milijuna kuna bi bio dovoljan da se izgradi nova kaznionica ili zatvor. Još više zabrinjava činjenica da u državnom proračunu za ovu godinu nema izgradnje novih smještajnih kapaciteta za osobe lišene slobode, već se izgradnja nove kaznionice u Šibeniku planira tek u projekciji proračuna za 2014. godinu u iznosu u iznosu od 3 milijuna kuna, a 2015. u iznosu od 5 milijuna kuna, premda je ovaj Sabor odobrio kredit Republici Hrvatskoj za izgradnju šibenske kaznionice. Isto tako je u izvješću naglašeno da je u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima na dan 31. prosinca 2011. godine bilo sistematizirano 2335 radnih mjesta, a popunjeno 1597 službenika. Hrvatski sabor je promijenio Kazneni zakon, u saborsku je proceduru i na ovoj sjednici Sabora pod 50 i nekom točkom dnevnog reda Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koji je drastično postrožio sankcije. Npr. za vrijeđanje policajaca kazne od 7 do 15 tisuća kuna, za bučenje na javnom mjestu u alkoholiziranom stanju ili pod vidnim utjecajem droge kazna je 3 do 5 tisuća kuna, tuča među mladićima 3 do 6 tisuća kuna, skitnja tisuću do 2 tisuće kuna. Drastični primjeri su kazne zatvora za staricu koja nije platila komunalnu naknadu ili starijeg biciklista koji nije uključio svjetla na biciklu. Osobno smatram da većina prekršitelja ovog zakona i ne samo ovog zakona, neće moći plaćati ovako drastične kazne već će se odlučiti izdržavati supletornu kaznu zatvora. Tijekom 2011. boravilo je u zatvorima 4060 zatvorenika od kojih 3441 osoba kojoj je u prekršajnom postupku izrečena kazna zatvora i 1025 supletorno kažnjenih osoba. Poštovani gospodine ministre, iz svega ovog gore navedenog jasno je da će se broj zatvorenika i dalje povećavati. Međutim, stavimo li u odnos kontekst ove činjenice moramo doći do određenih zaključaka. Dakle smanjuju se izdvajanja iz državnog proračuna za rad zatvorskog sustava, smanjuju se ovlasti kaznionicama i zatvorima, a povećava nadzor nad ovlastima Uprave za zatvorski sustav, prenose se ovlasti za uvjetni otpust na sudove. I dalje je kronično slaba popunjenost radnih mjesta zatvorskih službenika. Moram postaviti na kraju ove moje rasprave jedno jednostavno pitanje, je li ovo 12. ili 15. po redu donošenje izmjena i dopuna Zakona o izvršenju kazne zatvora ustvari prvi korak prema privatizaciji zatvorskog sustava. Hoće li nam zatvorenike kroz koju godinu čuvati zaštitarska tvrtka? Hvala lijepo. U ime kluba HDSSB-a kolega Josip Salapić. Izvolite. Hvala potpredsjednice Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora istina je da je ovo sada već 12. promjena ovoga zakona, no činjenica je da smo u međuvremenu provodili mnoge izmjene i dopune zakona iz područja kaznenoga prava tako da ovo nije ništa čudno, ovo je daljnje usklađivanje i usavršavanje naših zakona zakona pred i ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ali i usklađivanje s onim zakonskim propisima koje smo donijeli u smislu usklađivanja sa Kaznenim zakonom iz 2011. godine. Dakle ovo je zakonski prijedlog koji prije svega ima svrhu uskladiti postojeće propise sa novim rješenjima, sa onim kako smo raspravljajući o Kaznenom zakonu govorili jednim modernim europskim Kaznenim zakonom koji će u svojoj punoj punini stupiti dakle 2015. godine sa svojim svim izmjenama što se tiče Visokog kaznenog suda. Klub HDSSB-a naravno podržava ove izmjene i dopune ovoga zakona prije svega jer on u prvom dijelu on se usklađuje sa novim propisima koji se tiču ustrojstva i djelokruga tijela državne uprave, prije svega Zakona o sustavu državne uprave, Zakona o ustroju i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave te uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave. Ono što je ovdje posebno važno za istaknuti, vidimo da se po po obrazloženju zakona i po člancima zakona, da novi propisi i novo vrijeme u kojem živimo, naglašavajući ovo što u zadnje vrijeme ponavljamo, a i činjenica je da ćemo 1.7. postati punopravna članica da će se tražiti dakle i za tijela nadzora i za stranke u postupku posebna znanja i vještine, posebice u smislu poznavanja međunarodnog i nacionalnog prava, kriminologije, kriminalistike, socijalnog rada, osnova medicine s posebnim naglaskom na psihijatriju komunikacijskih vještina, stranih jezika, poznavanja rada na računalima i drugih svih karakteristika koje su karakteristične i za zatvorske sustave u zemljama članicama Europske unije. Ono što je za ovaj konačni tekst zakona važno, dakle prije svega odnosi se na pitanja uvjetnoga otpusta, drugačijih rješenja prema ovom prijedlogu zakona nego što je to bilo po Kaznenom zakonu iz 1997. godine. Isto tako, one odluke i dakle presude po Kaznenom zakonu iz '97. godine i dakle pitanja uvjetnoga otpusta rješavat će se za te slučajeve koji su po tom zakonu i dalje dok traje to vrijeme, po dakle zakonu iz '97. godine osuđenika dakle vrijedi onaj zakon i oni zakonski propisi koji su bili u vrijeme kada je kazna izrečena, dakle oni propisi koji se tiču mogućnosti uvjetnoga otpusta što je po Kaznenom zakonu iz 2011. i po ovom prijedlogu zakona potpuno drugačije riješeno. Mi smatramo u klubu HDSSB-a da su ovo, dakle dobra rješenja, moderna europska rješenja, da se kazna dakle i uvjetni otpust i nadzor nad uvjetnim otpustom drugačije regulira nego što je to bilo do sada. uvjetnom otpustu više ne odlučuje povjerenstvo nego u pravilu, odnosno uvijek sada odlučuje sud odnosno Županijski sud. Ono rješenje iz '97. godine kada je bilo imenovano povjerenstvo koje se sastojalo djelomično od sudaca Vrhovnoga suda i od predstavnika Državnog odvjetništva i suca izvršenja smatramo da je bolje da odlučuje sud jer se u konačnici ovo potpuno mijenja, dakle presuda potpuno se mijenja osuda za okrivljenika, jer drugačije se dakle rješava njegovo pitanje daljnje, dakle o izdržavanju onog dijela uvjetnog otpusta na slobodi uz nadzor što je po člancima 59., 60. i 61. potpuno drugačije riješeno nego što je to u Kaznenom zakonu iz '97. godine ono da se po ovom prijedlogu zakona treba izdržati najmanje polovica kazne uz minimalno izdržavanje 3 mjeseca kazne zatvora. Dakle, u zakonu iz '97. godine bilo je riješeno da se treba izdržati najmanje 2/3 kazne, da se u 1/3 izdržane kazne moglo otpustiti otpustiti osuđenika na uvjetni otpust. Prije svega se to koristilo u iznimnim slučajevima kada su u pitanju zdravstveni razlozi, a i po ovome prijedlogu zakona ako je osoba koja je osuđena na kaznu bolesna ili teško bolesna može se izdržavanje kazne zatvora prekinuti i ranije. Dakle, neće morati izdržavati ovu polovicu kazne i ovih minimalno 3 mjeseca ako dođe do takvog pogoršanja zdravstvenoga stanja. Nadalje, ovaj zakon posebno potpisuje i posebne obveze uvjetno otpuštenoga osuđenika i na drugačiji način rješava opoziv uvjetnoga otpusta. Postoje dva razloga, jer opoziv može biti ako je osoba počinila novo kazneno djelo pa se počinjenjem kaznenog djela automatski, dakle vraća na izdržavanje kazne ili nije se poštivala one propise koje je trebala ispunjavati kao mjere ispunjavanja osobe osuđene dakle da uvjetni otpust ako se nije držala tih posebnih propisa. U dakle, ovome prijedlogu zakona uvijek će se odlučivati po prijedlogu stranaka. Isto tako za naglasiti je i važno je da se o uvjetnom otpustu treba složiti osuđenik, dakle bez pristanka ne može se poduzimati nikakove mjere po posebnom otpustu. Mi se nadamo da i vjerujemo da onaj koji je u zatvoru će pristati na ove posebne mjere koje predviđa ovaj zakon. Jer sigurno je resocijalizacija osuđenika i zatvorenika jedan važan dio kaznenoga prava i dakle, osobe će se brže resocijalizirati ako se ranije otpuste uz one uvjete koje predviđa zakon za izdržavanje kazne. Jer brže resocijalizacije sprječavanja ponavljanja ponovnog kaznenog djela jedno je od bitnih pitanja kaznenoga prava

na prijedlog upravitelja zatvora ili kaznionice. Odlučivat će Županijski sud u vijeću od 3 suca. Ono što je isto tako razlika u odnosu na zakon iz '97. godine to je da se, dakle u ovom prijedlogu zakona izjednačavaju oni zatvorenici koji su osuđeni na dugotrajnije kazne zatvora tako da je ta možemo možemo pod navodnicima reći nepravda koja je bila u prošlom rješenju iz '97. godine ovim izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora promijenjeno. Dakle, ono što je kratko i na kraju, usklađivanje je to, dakle postojećih propisa sa novim mjerama koje smo donijeli u Kaznenom zakonu iz 2011. godine. Svakako za naglasiti je da ovaj problem o kojem je govorio kolega Šantek prenapučenosti hrvatskog zatvorskoga sustava s obzirom na veliki broj predmeta i veliki broj osoba koje dakle dolaze pod ingerenciju ovih zakona vjerujemo da će se stanje u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske poboljšati ali i izmjene Kaznenog zakona koje smo donijeli, drugačije tretiranje zatvorenika, drugačija mogućnost, dakle uvjetnoga otpusta, drugačija resocijalizacija zatvorenika i sav onaj komplet zakona iz kaznenog prava, iz područja kazneno-pravnog sudovanja sigurno ide sa time da se rastereti zatvorski sustav i da se i uz probaciju i druge mjere koje predviđa kazneno-pravno zakonodavstvo osobe brže vrate na svoj pravi put, da se resocijaliziraju, da više ne čine kaznena djela i da možemo reći da imamo jedno moderno europsko kazneno zakonodavstvo koje će prije svega koristiti građankama i građanima Republike Hrvatske. Klub HDSSB-a podržava dakle ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Salapić, evo vi ste spomenuli da je ovo 12 izmjena. Nije 12, nego je 13 o kojoj sada raspravljamo je 13 izmjena zakona. I kada bismo pobrojali sve izmijenjene odredbe u dosadašnjim izmjenama vjerojatno bismo došli daleko, daleko preko 50% izmijenjenih članaka u ovom zakonu. I stoga bi bilo dobro da predlagatelj predloži cjeloviti novi tekst ovoga zakona da donesemo cjelovit novi zakon prije svega zbog onih koji taj zakon moraju primjenjivati. Ja apsolutno podržavam ove izmjene, dakle one su dobre ne samo u onom dijelu jer se usklađuje i moraju se uskladiti sa Kaznenim zakonom, ali je dobra promjena koju ja svesrdno podržavam, a to je da odluku o uvjetnom donosi sudac izvršenja, odnosno vijeća. Jer uvjetni otpust je na neki način ukoliko on nije opozvan ipak smanjivanje kazne koju je izrekao sud. Prema tome, dobro je da se to smanjivanje sudske izrečene kazne prebacuje u sferu izvršne vlasti. Dakle, premda je dosadašnje povjerenstvo bilo većinom sastavljeno od predstavnika sudbene vlasti ali ga je ipak imenovao ministar. A posebno je dobro da više nema ovlast upravitelj kaznionice otpuštati na tzv. dosada "mali uvjetni otpust". Dakle, dobro je što je ovo prebačeno u sferu pravosuđa, dakle u sudove. Mora se uskladiti sa Kaznenim zakonom. Ali kada bismo imali cjelovit novi zakon ispred sebe onda bismo u okviru tih rasprava i njegovog donošenja mogli razgovarati o cjelovitom zatvorskom sustavu pa i o onome što je kolega Šantek u ime kluba HDZ-a govorio a to su uvjeti u zatvorima, sredstva potrebna za to i općenito o izvršavanju kazne zatvora a ne bismo se morali ograničiti samo na uvjetni otpust. Uvažena zastupnice Lovrin tu se mi u potpunosti slažemo, dakle sad ovo nije bitno jel to dvanaesta ili trinaesta izmjena bitno je da su to rješenja koja su u skladu sa modernim kaznenim zakonodavstvom i uvjetima ulaska Hrvatske u EU. Slažem se s vama i u tome da je naš zatvorski sustav u problemima, prije svega iz onih razloga koji smo već nekoliko puta ovdje ponavljali, to su uvjeti, to su i financijski razlozi. Vidjeli smo da je u ovom proračunu oko 800 milijuna kuna bilo manje za resorno Ministarstvo pravosuđa što sam ja u raspravama smatrao da nije dobro jer sve će funkcionirati bolje ako ima dovoljno sredstava da se to financijski dakle modernizira, računarski opremi, da se ljudi mogu obrazovati. Vidimo i po ovom sljedećem zakonu koji će doći da se sada neće koristiti samo hrvatski jezik u Zakonu o kaznenom postupku nego i strani jezici i engleski i slično, zavisi koja je stranka u postupku s obzirom na ulazak u EU. To sigurno zahtijeva velika materijalna sredstva pa se ako želimo moderno kazneno zakonodavstvo i kroz kazneni postupak i ostvarivati sva ona prava stranaka u postupku koji naši zakoni već imaju onda trebamo osigurati dovoljno financijskih sredstava i to jednostavno se mora iznaći mjesta u državnom proračunu da to bude tako. No, isto tako ja se zalažem za jedan novi cjeloviti Zakon o izvršavanju kazne zatvora. Siguran sam, s obzirom na intenzitet rada Ministarstva pravosuđa u ovome sazivu, a i u prošlome, vjerujem da će do toga zakona uskoro doći jer ako se išta može pohvaliti u radu sadašnje Vlade to je sigurno resor Ministarstva pravosuđa. Ja to kažem i kao pravnik, a i kao osoba koja prati rad ministarstva i ministra i tu nema ništa ono što bi se moglo reći da to nije tako. To je tako. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je Boro Grubišić. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre drago mi je da vas opet vidimo ovdje jer evo moram pohvaliti vašu revnost da pratite rasprave u Saboru sa vaše ministarske pozicije. Ja nisam pravnik ali sasvim pouzdano znam kao i svi mi ovdje za uvjete u našim zatvorima, za prenapučenost zatvora, zatvorskog sustava i sve probleme koji se javljaju poglavito u ovo vrijeme kada smo u dubokoj da kažem blago rečeno recesiji. No, evo kada smo usvajali ovdje i raspravljali o zakonu, dakle o onim instrumentima u kaznenom postupku i u koja su i europska, dakle od probacije pa zatim instituta rada za opće dobro evo sada imamo i na klupama nešto više i o uvjetnom otpustu. Ja neću ulaziti u sama zakonska rješenja, ona su kako reče moj kolega Salapić suvremena, na tragu europskih rješenja u kaznenom postupku i izvršenju kazne. I nakon evo 12, 13 kako reče kolegica Lovrin promjena malo po malo došli smo do nečega, do materijala za kojega se svi slažemo da da ćemo biti, dići ruku za to. Naime, ovih smo dana i svjedoci u mnogobrojnim sudskim postupcima u kaznenim postupcima da se evo vrlo često za razliku od ranijih godina rad za opće dobro.

U hrvatskom jeziku postoji 7 padeža kaže naš pravopis i gramatika, međutim onaj šesti koji često dovodi ako ako govorimo metaforički do kaznenih djela, to je lokativ jel', a onaj imamo i osmi koji nije uvršten u hrvatski jezik ili pravopis i zove se koruptiv. Ta dva padeža su najčešći razlozi kaznenih postupaka ili posljedica koje proizlaze iz ta dva padeža, lokativ i koruptiv. I onda imamo ove procese, evo sad neću navoditi nijednu jer nije to lijepo, ime ili pak sud ili bilo da se radi o županijskom ili bilo kojem drugom, Vrhovnom i ne znam ni ja kojem sudu. Nije to ni da se ne miješamo u pravosudne stvari. Ali, govorim o tome da kada se donose te presude onda ono što građani najviše očekuju, a to je upravo iz onoga osmog padeža koruptiva povrat novaca koji su tom radnjom da kažem zamagljeni, koji su tom radnjom stečeni na nezakonit način. To je ono što građani u ovakvoj situaciji, kakvoj jesu prije svega očekuju. No, mi kao zastupnici zaista se moramo, i ja se pitam je li jednaka primjena prava, propisa, pravila, zakona za sve? Jel netko za 20 000 kuna koruptivnog dijela mita ili čega, ne znam ni ja, imamo primjere neću ih sad kažem navoditi, dobije i po 2 godine zatvora, 1,5 bezuvjetnog. A vidimo slučajeve da i do pola milijuna kuna, nećemo govoriti o eurima, ili u eurima ikako ćemo od 1. srpnja moći i to, su par mjeseci rada za opće dobro "I vratit koko što si pozobala" i to je sve. Dakle, evo apeliram i na vas, a ne znam koliko to možete, ali i na one koji možda na visokim sudskim instancama gledaju možda ovo i slušaju, da se ta primjeni, jednako pravo onda na sve. Bez obzira na odvjetničku vještinu dakle njihov posao koji oni imaju na sudu ipak ne bi trebalo postojati takvih presedana koji zaista budu u oči javnosti, građanima koji, čitaju novine i prate medije. Zbog toga evo i kako je rekao i kolega Salapić, mislimo da, odnosno ovim konačnim prijedlogom Zakona o Zakona o izvršavanju kazne zatvora namjera, cilj je smanjiti gužvu u našim zatvorima, smanjiti pretrpanost zatvorskih kapaciteta, ono kako se to kaže prenapučenost zatvora. Vidjet ćemo u budućnosti skoroj hoće li to tako biti, i ako bi možda bilo dobro kako je rekao ministar, pa je li gospodarstva ili financija da će se u neko buduće vrijeme zatvori graditi u privatno-javnom partnerstvu, pa će netko imati interesa da posluje i u toj sferi iako s obzirom na situaciju kakva je sada u Hrvatskoj, teško jel. Klub HDSSB-a je već izrekao da će podržati ovaj zakonski prijedlog pa onda i ja. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Ministre želite završno reći Ministar Orsat Miljenić. Izvolite. Naravno da postoje određeni problemi, ovo sad možda nije tema, o njoj ćemo sigurno razgovarati kad bude rasprava o stanju, znači o izvješću o stanjima u zatvoru i kaznionicama. Postoje problemi, oni su prvenstveno financijske prirode, međutim trudom ljudi koji tamo rade i cijelog sustava sve je pod kontrolom i zapravo se izvlači maksimum i radi se najbolje što se može. Što se tiče ovog zakona on će zajedno sa ovim paketom bi trebao doprinijet i rasterećenju zatvorskog sustava. Dakle, ne će doći do povećanja, nego će doći do smanjenja broja ljudi tamo ne samo zbog ovog zakona, nego i zbog Kaznenog zakona o kojem smo govorili, drugačijeg pristupa izvršavanju sankcija. Dakle, to je cijeli jedan paket. Mi smo znači krenuli sa nešto preko 5000 ljudi u zatvoru, sad smo na nekakvih 4800, mi smo po tome u jednom dobrom europskom prosjeku, prosjeku zemalja kojima trebamo težit, znači nešto više od 100 ljudi na 100 000 stanovnika što pokazuje da i kaznena politika ukupno dobra i dobro izbalansirana. Naravno da je potrebno uvijek ujednačavati zbog pravne sigurnosti, da se sudska praksa mora ujednačavat, međutim evo to nije na nama to je na sudovima, sigurno da sudovi to rade. U svakom slučaju hvala na podršci. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.